Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 31. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja. Prijedlog akta primili ste poštom. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Želi. Miljenko Pavlaković državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. **Pavlaković, Miljenko** Hvala gospođe i gospodo saborski zastupnici. Kratko obrazloženje. Vlada je na svojoj sjednici održanoj 12. prosinca 2008. godine na Prijedlog odluke o razrješenju na vlastiti zahtjev gospodina Nikole Popovića predložila također temeljem članka 31. stavak 2. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja da Hrvatski sabor prihvati imenovanje gospođe Vesne Patrilj kao članicu Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja. Zahvaljujem. Hvala lijepo. Ni po ovoj točki dnevnog reda nema prijavljenih za raspravu. Stoga zaključujem raspravu. I konstatiram da ćemo i o ovom prijedlogu glasovati kada se steknu uvjeti.